kolega Milićeviću.Pošto više nemamo prijavljenih predstavnika, niti ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu prijavljenih govornika.Prvi na listi je narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite.

Poštovani predsedavajući akademiče Zukorliću, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavniče Ministarstva pravde, pravde, današnji sporazumi sa Vladom Komonvelta Dominike, Argentinom tri sporazuma i Belorusijom su tehničke prirode i naš poslanički klub i mi kao najjača bošnjačka stranka, Stranka pravde i pomirenja, u danu za glasanje ćemo ih sporazumi su dokaz međunarodnog ugleda i respekta koji naša zemlja ima na međunarodnoj sceni, jer ne možete vi sporazum da potpisujete sami sa sobom. nije dovoljno da vi samo imate želju da sarađujete sa nekim, već i drugi moraju da imaju želju da sarađuju sa vama i da vas poštuju na međunarodnoj sceni.Prošle nedelje smo potpisivali

drugih sporazuma i to je dokaz jedne dobre dinamike, ali prvenstveno dokaz međunarodnog respekta.Međunarodna politika koju vodi predsednik države, koju vodi Vlada, je nešto što svakako ima podršku i naše poslaničke grupe i naše stranke i međunarodna politika je suštinski važna i za unutrašnju stabilnost, a prvenstveno je važna za ekonomski razvoj naše zemlje, a to je ono što najviše interesuje sve građanke i građane.Lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić, u svom današnjem obraćanju istakao je važnost regionalne politike. Kao što se baltičke zemlje oslanjaju jedna na drugu i prvo imaju tu saradnju između sebe, kao i skandinavske zemlje, kao i što zemlje Beneluksa usko sarađuju, tako mislim da i mi, balkanske zemlje, zemlje eks-ju prostora jugoistočne Evrope i jugozapadnog Balkana prvenstveno treba da imamo tu tesnu saradnju. I ta I ta inicijativa tog tzv. mini Šengena je nešto što je pokrenuo predsednik naše zemlje i što mi kao Stranka pravde i pomirenja podržavamo. Smatramo da je to inicijativa od koje svi možemo i moramo imati koristi.Zemlje regiona su jako važne za našu ekonomiju, jer skoro sa svim zemljama regiona naša zemlja ima suficit.Što se tiče Evropske unije, to je naš najvažniji spoljnopolitički prioritet i to su temeljne demokratske vrednosti kojima mi težimo, zato što želimo da ih suštinski implementiramo i što su deo našeg bića, a ne zato što je to domaći zadatak koji nam je neki birokrata u Briselu se tiče SAD, Ruske Federacije i Kine, to su najvažniji svetski igrači i svakako da treba nastaviti održavati dobre odnose sa njima.Ono što posebno hoću da istaknem jeste dobra saradnja sa muslimanskim svetom.

otvoriti svoje pogone i u sandžačkim opštinama. Ujedinjeni Arapski Emirati, dobra saradnja koju predsednik naše zemlje ima sa vladarskom porodicom Muhameda ben Zajida el Nahjana, sa Kraljevinom Bahrein uspostavljamo dobru saradnju, sve je to šansa i za našu namensku industriju i za građevinsku operativu, ali posebno hoću da istaknem, za proizvođače hrane.Srbija i naše kompanije su veliki proizvođači halal proizvoda, to su tradicionalna halal tržišta i kada su u pitanju gotova jela i kada je u pitanju konditorska industrija, ali i kada je u pitanju industrija vode i sokova, to su svakako resursi koji su zemljama na Bliskom i Dalekom Istoku neophodni.Ono što hoću da iskoristim jeste prisustvo predstavnika Ministarstva pravde i da apelujem na njih da se vodi računa o procentualnoj zastupljenosti manjinskih zajednica u tim sudskim institucijama i jedinicama u Republici Srbiji. Znači, trećina građanki i građana u Republici Srbiji su predstavnici manjinskih zajednica, želim da zajedno partnerski na tom radimo.Želim da istaknem primer jednog prekršajnog suda, na primer u Prijepolju, koji dobro radi, hoću to da istaknem, ali da od osam zaposlenih je samo jedan Bošnjak, a 50% stanovništva su Bošnjaci. To je nešto što je, hoću da kažem, i nasleđeni problem, ali to je nešto na čemu moramo partnerski da radimo. Svakako podržavamo nešto, što bi rekli, stručnost ispred politike, ali, naravno, ne mogu se saglasiti da niko iz mog naroda nema stručnost. Znači, ima ih i onda partnerski treba da radimo da motivišemo ljude da ulaze i da se javljaju na konkurse, a da na konkursima biramo najbolje. Hvala vam.

Hvala.Koleginice i kolege narodni poslanici, organizovani kriminal predstavlja značajnu pretnju na ekonomskom i društvenom planu u razvijenim zemljama, ali i zemljama u razvoju. Republika Srbije se nalazi na spisku zemalja koje su pristupile ozbiljnoj borbi protiv organizovanog kriminala. U nastojanju da se što uspešnije država suprotstavi kriminalu raste potreba da država reaguje i dela i van državnih granica. Koliko je Republika Srbija spremna da ozbiljno pristupi borbi protiv organizovanog kriminala pokazuje i potpisanje ovakvih ugovora.Uloga ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine, kao i Republike Srbije i Belorusije o izručenju i pružanju međunarodne pravne pomoći jeste da poboljša njihovu saradnju u sprečavanju širenja organizovanog kriminala. Između Republike Srbije i Republike Argentine, kao i Republike Srbije i Republike Belorusije nije do sada postojao sporazum kojim bi bilo regulisano pitanje pravne saradnje o izručenju okrivljenih lica i pružanju međusobne pravne pomoći.Prema važećem Krivičnom zakoniku Republike Srbije nema kazne bez krivice i nikome ne može biti izrečena kazna za delo koje, pre nego što je učinjeno zakonom, nije bilo određeno kao krivično delo.

svrhu ovih ugovora delo za koje se dozvoljava izručenje je ono koje predstavlja krivično delo po zakonima obe strane. Izručenje se odbija u slučajevima političkih krivičnih dela ili kada je zahtev za izručenje podnet u svrhu gonjenja ili kažnjavanja lica zbog rasne, verske, nacionalne pripadnosti, seksualne orijentisanosti, političkog uverenja, za krivično delo koje je isključivo krivično po vojnom zakonu, kao i kada postoje opravdani razlozi da traženo lice može biti izloženo torturi, surovom i nehumanom kažnjavanju.Podsećam da je Republika Srbija potpisnica Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Prema toj Konvenciji, zabranjeno je mučenje i svako ima pravo na pravično suđenje i pravo na delotvorni pravni lek pred nacionalnim vlastima.Mnoge kriminalne grupe teže da grade svoje kriminalne operacije van državnih granica, jer smatraju da su time šanse da budu otkrivene manje. U glavnom je to slučaj kod lica koja pokušavaju da prikriju svoje novčane prihode stečene kroz kriminalnu aktivnost.Ekonomski, finansijski kriminal, korupcija sve više imaju trans-nacionalni karakter i samim tim krivična istraga zahteva da istražni organi prikupljaju dokaze i van granica određene države. Većina oblasti kriminalnog delovanja međusobno su povezane, a počinioci tih krivičnih dela su dovoljno fleksibilni i svoje aktivnosti menjaju u skladu sa datim mogućnostima i rizicima. Zbog toga je jako važno da i napori koji se ulažu u borbi protiv organizovanog kriminala budu fleksibilni.Uzajamna pravna pomoć predstavlja formalan način na koji države traže i pružaju pomoć, prilikom prikupljanja dokaza koje se nalaze u jednoj zemlji, a potrebni su za vođenje krivične istrage ili krivičnog postupka u drugoj zemlji. To je zapravo mreža saradnje, uspostavljanje uzajamnih kontakata.Ustav

Mišljenje koje preovlađuje u EU jeste da ovakvi sporazumi predstavljaju osnov za koordinaciju, a ne osnov za utvrđivanje pravila u oblasti pružanja pravne pomoći. Svi memorandumi o saradnji treba da poštuju okvire nacionalnog zakonodavstva.Prema izveštaju SOCT-e o proceni opasnosti od ozbiljnog i organizovanog kriminala najveće pretnje građanima Evrope su aktivnosti u trgovini ljudima, migrantima, trgovina drogom i on-line prevare. Po tom izveštaju organa EU, ključno je da procena pretnji živi u praksi. Što se tiče Republike Srbije ključni napredak u otvaranju Poglavlja 24 ogleda se u jakoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i u efikasnoj saradnji policije i tužilaštva.Socijaldemokratska partija Srbije pruža punu podršku svim državnim organima u borbi protiv organizovanog kriminala i mafije. Država mora da pokaže da je jača od bilo koje kriminalne grupe i time poslati jasnu poruku da se nikome neće isplatiti način organizovanja i delovanja koji nosi nemerljivu štetu stabilnosti i budućnosti jedne države i razvoju čitavog društva. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Veljović.Reči ima narodni poslanik Slavenko Unković. pre svega želim da uputim punu podršku predsedniku JS, gospodinu Draganu Markoviću Palmi, u nameri da se do kraja razotkriju i raskrinkaju sve laži i sve lažne optužbe koje je Marinika Tepić i njena ekipa zadnjih mesec dana plasirala u javnosti.Zahtevam od policije i nadležnog javnog tužioca da obavesti javnost, što je zakonska mogućnost i obaveza, kada je šira javnost zainteresovana o tome da li su preuzete bilo koje procesne radnje povodom iznetih laži i ako jesu, da li je procesujirano bilo koje lice.U koliko gospodin Marković nema status osumnjičenog, a nema i neće ga ni imati, što je do sada moralo biti rečeno, tada je neophodan odgovor na pitanje da li je lice koje je iznelo optužbe i laži procesujirano i ako nije, zbog čega nije?Izostankom reakcije i bilo kakvog epiloga, izgovorena reč koja prekoračuje definiciju slobode govora vodi pravnoj anarhiji, a to je preduslov i pravni i moralni linč, što se po mojoj oceni ovde ovde dešava.Kada su u pitanju tačke dnevnog reda, Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominika potpisan je pre dve godine na osnovu uzajamnog poštovanja i obostrane koristi. Vlada Komonvelta Dominika je 2018. godine suspendovala svoju poziciju o priznanju Kosova i dala podršku u dijalogu Beograda i Prištine, uz posredovanje EU i naravno Srbija ceni takav stav.Mi želimo da razvijamo ekonomsku saradnju sa svim zemljama, Asocijacija država Kariba, kao i Karipske zajednice. Cilj je naravno proširenje ekonomske, naučne, tehničke saradnje, u oblasti poljoprivrede i turizma i Srbija sigurno može biti dobar i pouzdan partner.Svi ovi zakoni o potvrđivanju ugovora između naše zemlje i Vlade Republike Argentine, kada je u pitanju pružanje pravne pomoći kod krivičnih dela, izručenju okrivljenih i osuđenih lica, su u interesu naše države.Mi smo prva zemlja, iz našeg regiona, koja ima ovakva sporazum sa Argentinom. Između naših zemalja do sada nije postojao bilateralni ugovor kojim bi bila regulisana ova pravna pitanja oko svih vidova kriminala, pogotovo trans-nacionalnog organizovanog kriminala.Sada se stvaraju uslovi za čvršću i efikasniju saradnju i veću zaštitu određenih ljudskih prava. Uzajamna pravna pomoć predstavlja formalni način na koji države traže i pružaju pomoć prilikom prikupljanja dokaza koji se nalaze u jednoj zemlji, a potrebni su kako bi pomogli u vođenju krivičnih postupaka u drugoj zemlji.Srbija zemlji.Srbija i Argentina su dve prijateljske zemlje koje imaju diplomatske odnose duge 85 godina i imamo slične stavove po pitanju međunarodnog pravnog poretka.Argentina nije priznala lažnu državu „Kosovo“ i stav se neće menjati i nama je cilj da sa takvim državama produbljujemo saradnju na svim nivoima. Za razliku od severnoameričke dijaspore o kojoj je dosta toga poznato o emigraciji u Argentini, nikada nismo imali pouzdane podatke.Prema nekim istraživanjima, na teritoriji Republike Argentine živi oko 30.000 ljudi srpskog i crnogorskog porekla sa prostora bivše Jugoslavije i svaka vrsta ugovora i sporazuma ekonomske saradnje naših zemalja značiće i za te naše sunarodnike.Argentina u ovom trenutku prolazi kroz težak politički i ekonomski period, a pogotovo u uslovima pandemije. Neki mediji su objavljivali da je Argentina bankrotirala po treći put u ovom veku i zaista teška situacija ih je dovela na nivo da imaju oko 40% stanovništva koje se nalazi ispod linije siromaštva.Ugovor između Republike Srbije i Republike Belorusije o izručenju predstavlja nastavak čvrste saradnje u oblasti pravne pomoći. Cilj je da se što efikasnije regulišu procedure oko izručenja okrivljenih i osuđenih lica. Naše zemlje nemaju otvorenih političkih pitanja i ekonomska saradnja je prioritet naših odnosa.Belorusija ne priznaje nezavisnost Kosova i mi to izuzetno cenimo. Belorusija ceni Srbiju zato što vodi samostalnu, nezavisnu politiku u regionu. Srbiji je cilj da naš nivo političke i ekonomske saradnje unapređujemo i proširujemo je i da našu trgovinsku razmenu još povećavamo.Najveće povećanje robne razmene je moguće u razmeni poljoprivrednih proizvoda, naročito ako se reguliše status mesa i mesnih prerađevina prilikom izvoza u Belorusiju. Robna razmena je sada na nivou oko 500 miliona dolara. U Belorusiji uspešno posluje dvadesetak srpskih kompanija, a lider među njima je BK grupa.Iako Srbija i Belorusija imaju režim slobodne trgovine, Sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom, koju čine Rusija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan i Jermenija je jako značajan za Srbiju. To znači naše prisustvo na tržištu od oko 180 miliona stanovnika.Sporazum predviđa visok stepen liberalizacije međusobne trgovine i omogućiće da se carine ne naplaćuju na gotovo 99% proizvoda. Sporazum je potpisan pre godinu i po dana. Ratifikacija od strane svih potpisnica je završena ove godine i uskoro se očekuje početak primene ovako važnog sporazuma za našu

Hvala vam, kolega Unkoviću.Reč ima narodna poslanica Dijana Radović. Izvolite. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama su danas dnevne tačke dnevnog reda koje se odnose na sporazume o saradnji sa nekoliko država.Smatram država.Smatram da su ove tačke izuzetno važne, jer se pre svega svaki sporazum o saradnji koji ovde ratifikujemo zapravo pokazuje da je to primer dobrih, pozitivnih i afirmativnih aktivnosti svih organa institucija u našoj državi, sa željom da unapređujemo saradnju sa svim ostalim državama iz najrazličitijih oblasti.Ja ću danas govoriti o prvom Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike u oblasti poljoprivrede. Na samom početku podsetila bih da su bilateralni odnosi između Republike Srbije i Komonvelta Dominike uspostavljeni 2010. godine, da ih karakteriše pozitivna dinamika političkog dijaloga, kao i da postoje obostrani interesi za unapređenje saradnje iz najrazličitijih oblasti.Ono što bih posebno istakla i što je posebno značajno za našu državu to je da je upravo ova država Komonvelt Dominika jedna od 18 država koja je povukla priznanje samoproklamovane države Kosovo kada je sadašnji predsednik Narodne skupštine bio na mestu ministra spoljnih poslova.Ova država takođe jeste i punopravni član međunarodnih i regionalnih organizacija, kao što su Karipske zajednice ili Asocijacije država Kariba, što nama ostavlja prostor za unapređenje daljeg razvoja i saradnje i sa ostalim članicama ovih međunarodnih organizacija.Mi sa Komonvelt Dominikom imamo potpisane sporazume iz oblasti trgovine, visokog obrazovanja, naučnog istraživanja, kao i turizma. Konkretno, ovaj Sporazum o oblasti poljoprivrede jeste za nas značajan. Potpisan je 2019. godine u Beogradu na pet godina i obnavljaće se automatski svake pete godine.Sporazum se, između ostalog, odnosi i na razvoj i unapređenje modernih tehnologija u oblasti poljoprivrede, podsticanje zajedničkih programa u oblasti trgovine, saradnje u oblasti biotehnologija, ali organske poljoprivrede, što predstavlja izuzetno značajan segment poljoprivredne proizvodnje. Zatim, saradnju u veterinarskoj, ali i fitosanitarnoj oblasti.Kako piše upravo u ovom Sporazumu obe ugovorne strane obavezale su se da će nastojati da uspostave bolje odnose i bolju saradnju kako između poljoprivrednih gazdinstava između dve države, tako između preduzeća, ali i svih ostalih organizacija koje se bave poljoprivrednom delatnošću i poljoprivrednom aktivnošću.Kao što svi znamo, poljoprivreda jeste na neki način tradicionalna delatnost, jeste delatnost koja je stara onoliko koliko je staro i ljudsko društvo. Nastala je iz težnje da se zadovolje osnovne ljudske potrebe, potrebe za hranom i samoodržanjem, ali međutim svi smo svedoci da je poslednjih nekoliko godina, čak i desetina godina savremena tehnologija izuzetno značajna i za aspekt poljoprivrede i za poljoprivrednu delatnost. Samim tim postoji i više modernih rešenja za probleme današnjih poljoprivrednika.Mi u poljoprivredi danas imamo različite vrste inovacija, različite vrste inovativnih rešenja, kao što su recimo korišćenje letelica dronom, zatim digitalne platforme, generalno korišćenje pametnih tehnologija, zatim savremene meteorološke stanice, ali i različiti senzori koji pomažu poljoprivrednicima da što više proizvode i da na neki način unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju.Samim tim ono što treba i našoj državi i ono čemu težimo jeste da modernizujemo našu poljoprivredu, proizvodimo konkurentne proizvode koji će biti izuzetno traženi i na svetskim, ali i svim mogućim tržištima.Samim tim digitalizacija i uvođenje tehnologija više nije stvar izbora. Ona je naša neophodnost i naša potreba. Mi ka tome treba da težimo i onako kako istraživanja pokazuju već 30 do 40% domaćih poljoprivrednika oslanja se na neki vid digitalne tehnologije.To jeste činjenica koja ohrabruje, ali moramo da vodimo računa da su upravo ovi poljoprivrednici uglavnom veliki poljoprivredni proizvođači ili poljoprivredni proizvođači koji jesu, recimo, u nekoj kategoriji srednjih poljoprivrednih proizvođača. Oni znaju i koriste ove tehnologije da bi dobili veće prinose. Ekonomičnije koriste raspoložive prirodne resurse i potencijale, zatim stvaraju na taj način konkurentne proizvode, ali doprinose i tome da imaju što manje rizika od klimatskih promena.Ono što je nedostatak uvođenja modernih tehnologija jeste upravo ono što nas najviše muči, a to su mali poljoprivredni proizvođači koji zbog velike količine novca koja je potrebna da i oni uvedu svoja inovativna rešenja u poljoprivredna gazdinstva jeste velika količina novca, velika ulaganja i oni na taj način ne mogu da uvedu sve ove tehnologije i digitalne platforme koje i jesu danas aktuelne.Takođe, stručna osposobljenost je izuzetno važna kada su u pitanju naši poljoprivredni proizvođači da bi mogli sve ove tehnologije i da koriste, a mali proizvođači koji proizvode na usitnjenim zemljišnim posedima imaju problem i sa tim da bi mogli da se ozbiljno bave poljoprivrednom proizvodnjom.Ono što ja smatram da je jedan od načina kako mi možemo da da unapredimo i da upravo malim poljoprivrednim gazdinstvima omogućimo dostupnost i novih i modernih tehnologija, kao i njihovu stručnu primenu i njihovo stručno korišćenje su upravo afirmacija poljoprivrednih zadruga na taj način što će se naši mali poljoprivredni proizvođači udruživati i na taj način ukrupnjivati svoje posede i uspeti da zajednički uvedu tehnologije i digitalne platforme u svoja poljoprivredna gazdinstva.Takođe, zadruge mogu i biti budući nosioci razvoja poljoprivredne proizvodnje u ruralnim područjima, posebno u devastiranim oblastima kao što su oblasti sa otežanim bavljenjem delatnošću poljoprivredne proizvodnje. Na taj način kroz udruživanje poljoprivrednih proizvođača, njihovo zajedničko delovanje na tržištu zadruge bi doprinele ukrupnjivanju poseda, boljoj i većoj dostupnosti korišćenju informacionih tehnologija što bi za rezultat imalo bolje korišćenje poljoprivrednih resursa i potencijala u našoj zemlji, ali stvorili bismo konkurentne proizvode koji bi bili izuzetno traženi i zastupljeni na najzahtevnijim tržištima kako u Zapadnoj Evropi, tako i u celom svetu.U tom smislu proizvodnja poljoprivrednih proizvoda i hrane jeste naš veliki potencijal, jeste naša razvojna šansa. Treba da nastavimo na insistiranju podrške upravo u ovom delu naše proizvodnje i samim tim našoj državi je potreban poljoprivrednik koji koristi moderne tehnologije i savremene, bilo da su to informacione ili neke druge koje imaju u vidu da savremena mehanizacija jeste oruđe koje značajno povećava i efikasnost, ali i produktivnost poljoprivredne proizvodnje.Na kraju, smatram da bi naši poljoprivredni odgovorili na izazove savremenog društva, na zahteve potrošača koji žive u današnjem vremenu kako bi se proizvodnja na kraju njima i isplatila moramo da podstaknemo naše poljoprivrednike da ulažu više u tehnologiju tako što ćemo ih subvencionisati i podsticati da koriste sve prednosti savremenog društva.Perspektiva naše poljoprivrede samim tim nije samo orijentisana na zadovoljenje potreba naše domaće potražnje, već i na izvoz i izvoznu orijentaciju. Tu pre svega mislim na izvoz gotovih proizvoda koji jesu budućnost, odnosno to su proizvodi većeg i višeg stepena Zato je izuzetno važna ova saradnja koju uspostavljamo ne samo sa državom sa kojom danas potpisujemo sporazum, već i sa svim onim državama koje su izuzetno značajne za plasiranje plasiranje i plasman naših poljoprivrednih proizvoda, kao i svih ostalih proizvoda prehrambene industrije koje izvozimo. Na taj način poljoprivreda će upravo postati naš razvojni prioritet i naša razvojna šansa.Poslanička grupa SPS će u danu za glasanje naravno podržati i ovaj sporazum kao i sporazume sa Argentinom i Belorusijom, o kojima će nešto više i sadržajnije govoriti moja koleginica Dubravka Kralj, a ja vam se zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem koleginice Radović.Narodna poslanica Rajka Matović.Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Uvažena ministarko sa saradnikom, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, pred nama se nalaze sporazumi o saradnji Republike Srbije i Republike Argentine i Republike Belorusije, a tiču se izručenja lica. Izručenje radi izvršenja presude vrši se za dela koja su krivično kažnjiva prema pravu obe strane ugovornice i ako je tom presudom izrečena kazna za lišenje slobode u trajanju od najmanje šest meseci ili stroža kazna ili ako je ostatak neizdržanog dela izrečene kazne najmanje šest meseci sa Republikom Belorusijom, a sa Republikom Argentinom za delo za koje se dozvoljava izručenje je ono koje predstavlja krivično delo po zakonima obe strane, a koje je kažnjivo oduzimanjem slobode u trajanju dužem od jedne godine ili strožom kaznom.Oba ova sporazuma potpisana su još 2019. godine i bliže određuju bilateralne odnose sa ove dve zemlje. Uređivanje ove materije će učvrstiti pravnu saradnju i učiniti je efikasnijom, što će doprineti i razvitku odnosa sa ove dve države. Ugovori sadrže odredbe kojima se uređuje i odbijanje izručenja, gde su u obavezi da se nalaze diskrecioni razlozi za odbijanje.Takođe, pred nama se nalaze i teze za Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Potvrđivanjem navedenog ugovora unaprediće se efikasnost obe države u istrazi, krivičnom gonjenju i sprečavanju kriminala kroz saradnju i uzajamnom pravnom pomoću krivičnim stvarima i na taj način doprineti efikasnijoj borbi protiv svih vidova kriminala i omogućiti efikasnije procesuiranje počinilaca krivičnih dela.Teze dela.Teze za Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o transferu osuđenih lica i saradnji o izvršenju krivičnih sankcija, uređivanje ovog vida saradnje između dve države bilateralnim ugovorom omogućiće da lica koja su državljani jedne strane ugovornice, u drugoj državi ugovornici su zbog izvršenog krivičnog dela pravosnažno osuđena, izrečene sankcije izdržavaju u državi čiji su državljani. Dakle, iz sredine iz koje potiču, što će doprineti njihovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji, što je i glavna svrha kažnjavanja.Takođe, olakšaće se i svi drugi vidovi njihovog tretmana, jer će se osuđena lica nalaziti u svojoj matičnoj državi i moći će da se sporazumevaju na svom maternjem jeziku, takođe, biće i bliže svojoj porodici.Potpisivanje navedenog ugovora Srbija je učinila veoma bitan korak ka uspostavljanju pravnog okvira i mehanizma za suprotstavljanje najtežim oblicima transnacionalnog kriminala koji se javljaju u savremenom društvu.

Potpisivanjem ovih ugovora i njihovim usvajanjem je od izuzetnog značaja, za poboljšanje bilateralnih odnosa sa ove dve države, a posebno uređenje odnosa sa državom Argentinom.Ovi sporazumi pokazuju spremnost naše države u sprečavanju organizovanog kriminala kako na međunarodnom nivou, tako i unutar same države, ali i to da nas smatraju za ozbiljnog partnera u suzbijanju organizovanog kriminala.Predsednik kriminala.Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je pri formiranju Vlade jasno stavio pred njih jedan prioritet, a to je borba protiv organizovanog kriminala i svedoci smo da je u Srbiji uhapšena jedna od najozloglašenijih klanova koja je delovala na teritoriji naše države, a to je klan Veljka Belivuka. Kao što je i sam predsednik rekao i ovaj klan je uvežen i njihov rad je koordiniran van granica naše države. Upravo ovakvim sporazumom mi sprečavamo stvaranje nekog novog Belivuka.Ugled Srbiji u svetu je danas značajno promenjen, ozbiljan smo partner i za suzbijanje organizovanog kriminala, ali i stabilna država za investicije. Danas je Srbija među prvim državama u procesu imunizacije, što je jedan od gorućih svetskih problema. čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ima prijatelje i na istoku i na zapadu, ali predstavljamo i stožer u regionu.Podsetila bih samo da smo tokom prethodne godine imali više direktnih stranih investicija nego sve države zajedno u okruženju. Mi sa državama gradimo odnose koji su od značaja za našu državu. Ne tražimo pogodne države koje predstavljaju poreske rajeve kako bi tamo smestili milione poput Dragana Đilasa.Taj isti Dragan Đilas je pisao pisma kako nećemo imati vakcina. Danas, tvrdi kako izborni uslovi u Srbiji nisu demokratski, jer njegova privatna televizija nema nacionalnu frekvenciju. Valjda je sa njegovim mašinskim mozgom izračunao da bi mu profit mnogo više porastao kada bi njegova privatna televizija imala nacionalnu frekvenciju, pa je danas glavna tema oko promene izbornih uslova u Srbiji upravo dobijanje nacionalne frekvencije za njegovu privatnu televiziju, a sve to valjda radi samo u cilju kako bi povećao svoj kapital na Mauricijusu, Hong Kongu i u Švajcarskoj.Narod sve vidi i sve zna i zna jasno da prepozna ko zaista radi u interesu naroda, a ko radi u interesu svog ličnog bogaćenja, tako da je danas i cenzus od 3% visoko na lestvici predstavlja misaonu imenicu i za Dragana Đilasa i za njemu slične.Ja bih još jednom pozvala sve građane Republike Srbije da se odazovu imunizaciji, jer je masovna imunizacija jedini izlaz iz ove teške krize u kojoj se trenutno nalazimo.Ja ću u danu za glasanje, zajedno sa svojim kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati set predloženih zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sada narodna poslanica Dubravka Kralj.Izvolite. Zahvaljujem.Uvaženi potpredsedniče Skupštine, uvažena gospođo Popović, ministre pravde sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo već godinama svedoci globalizacije i to je uvek aktuelna tema i potpuno nesporna činjenica i evo maltene je čitav svet posao jedno tržište. Čuli smo koleginicu Dijanu Radović koja je govorila o sporazumu sa Dominikom u oblasti poljoprivrede. Dakle, ni prostorna udaljenost, ni različitost kontinenata više nisu prepreka trgovini, ali nažalost, na tom globalnom nivou ne trguje se samo poljoprivrednim proizvodima i ne trguje se samo legalnom robom.Ambicije kriminalnih grupa, a posebno onih koje se bave trgovinom narkoticima prevazilaze teritoriju jedne države i praksa je pokazala da većina krivičnih dela koja ulaze u sferu organizovanog kriminala imaju međunarodni Zato su važni sporazumi o kojima danas raspravljamo o donošenjem zakona o njihovom potvrđivanju, mi zapravo potvrđujemo nužnost saradnje u oblasti borbe protiv kriminala. Toj saradnji dajemo podršku i pravni osnov.Kao što su kolege koje su ranije govorile već rekle, na dnevnom redu su tri sporazuma iz oblasti međunarodne pravne pomoći za Argentinom i jedan sporazum iz iste oblasti, dakle, o izručenju sa Belorusijom.Reč je o sporazumima koji se zaključuju sa izuzetno prijateljskim zemljama. Recimo, u Argentini je predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić boravio čak tri puta, dobio je i status počasnog gosta Buenos Airesa, a još 2010. godine je kao ministar policije zaključio Memorandum o saradnji srpske i argentinske policije u borbi borbi protiv organizovanog kriminala i sprečavanja trgovine narkoticima. Još tada je istakao viziju da Republika Srbija bude regionalni lider u borbi protiv kriminala i u poslednje vreme nekako deluje da se ta vizija ostvaruje. Zato SPS pruža podršku aktuelnoj borbi protiv kriminalnih klanova i neću da se ustručavam da to istaknem, jer naša partija navija za vladavinu prava i bezbednu Republiku Srbiju.No, da se vratim na predmetne sporazume, ali ne bih da dužim o konkretnim rešenjima i konkretnim mehanizmima koji se uspostavljaju, ministarka je o tome veoma lepo u svom uvodnom izlaganju govorila, ali važno je da ti mehanizmi i i odredbe ovih sporazuma budu poznate onima od kojih očekujemo njihovu primenu. Tu mislim pre svega na tužioce, na sudije, na službenike Ministarstva pravde koji u oblasti međunarodne pravne pomoći zaista ima značajnu ulogu, kao i na na predstavnike MUP-a. Drago mi je što se organizuju brojne obuke iz oblasti traženja i pružanja međunarodne pravne pomoći, što su u okviru različitih projekata sastavljeni priručnici koji treba da olakšaju primenu ovih sporazuma i u krajnjoj liniji, to što su svi sporazumi kao i međunarodne konvencije iz oblasti međunarodne pravne pomoći publikovane na sajtu Ministarstvu pravde i na taj način zaista lako dostupne onima koji će se koji će se njima koristiti i važno je da ta lista bude ažurna i važno je da bude lako vidljiv konkretan mehanizam saradnje sa svakom državom, da bi na taj način bio lako primenljiv, jer ne možemo da dopustimo da članovi kriminalnih organizacija svoju kriminalnu aktivnost obavljaju onako složno i sinhronizovano, a da sa druge strane izostane ista takva, pa još snažnija saradnja država u borbi protiv kriminala. Najmanje što možemo da uradimo jeste da sporazumima srušimo birokratske barijere u toj oblasti.Hoću da istaknem i da su ovi sporazumi važni zato što njima štitimo ne samo Srbiju i ne samo zemlju sa kojom sporazum zaključujemo, već i celu Evropu.Naime, Evropu.Naime, i vi ste pomenuli da pojedine vrste narkotika uglavnom potiču iz zemalja Latinske Amerike i važno je da Srbija kroz saradnju sa tim zemljama budu prepreka njihovom uvozu u Srbiju, u Srbiju, a time i na Evropsko tlo, jer Srbija jeste deo Evrope i treba da ima značajnu ulogu u borbi protiv kriminala, a u najmanju ruku ne smemo da dozvolimo da budemo deo kanala kojim se narkotici dopremaju u Evropu.Kada je reč o prvom sporazumu sa Argentinom, o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, važno je što se njime obezbeđuje dokazna asistencija argentinskih organa. Dakle, važna nam je važna nam je pomoć u prikupljanju dokaza, važna nam je razmena informacija, obezbeđivanja predmeta, zaplena prihoda od kriminala i svi ostali oblici pomoći u istrazi i krivičnom gonjenju.Recimo, veoma je realna situacija da se neki svedok koji je važan za postupak koji se vodi u Srbiji trenutno lociran u Argentini i zbog toga je veoma koristan mehanizam da mi možemo da zamolimo argentinske organe da ga pronađu, da ga tamo saslušaju, bez potrebe da se on dovodi u Srbiju i da na taj način njegov iskaz postane deo spisa predmeta pred organima koji taj postupak vode u Srbiji i to će zaista značajno olakšati vođenje postupka, kao i kažnjavanje učinilaca krivičnih dela. Zaista, činjenica je da je u predmetima organizovanog kriminala dokazni materijal veoma često rasut svuda po svetu i zato je važno da imamo operativnu saradnju i razmenu informacija.Što se tiče drugog sporazuma, odnosno Sporazuma sa Argentinom o izručenju, a isto se odnosi i na Sporazum sa Belorusijom o tom pitanju, istaći ću da je veoma važno što ovim sporazumima nije derogirana, naprotiv potvrđena je odredba našeg Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći, o tome da se ne izručuju domaći državljani. Zaista, našim državljanima moramo da omogućimo suđenje u našoj zemlji, kao jednoj ozbiljnoj i suverenoj državi.Takođe, ono što ovi sporazumi donose jeste da nijedno lice koje krši pravni poredak Republike Srbije u Argentini i Belorusiji neće imati mesto za skrivanje od krivične odgovornosti, kao što ni Srbija neće biti utočište za kriminalce koji dolaze iz tih zemalja.Još jedna važna stvar koju hoću da istaknem jeste da je doprinos ovih sporazuma i u jačanju garancija prava i sloboda izručenih lica. Naime, potvrđuje se princip o odbijanju izručenja tzv. političkih krivaca, uživaoca azila, kao i lica koje bi u slučaju izručenja bila izložena postupanju koje je suprotno međunarodnom pravu i slično i to je zaista važno i u tome je doprinos ovih sporazuma.Kada je reč o trećem Sporazumu sa Argentinom o transferu osuđenih lica, činjenica je da su naši državljani koji se kriminalnim aktivnostima bave u inostranstvu veoma loši predstavnici naše zemlje i da zaista štete našem međunarodnom ugledu, ali ipak mi im moramo omogućiti da svoju kaznu služe u svojoj zemlji, u blizini svoje porodice, pa u krajnjoj liniji i u društvu ljudi sa kojima govore isti jezik i imaju pravo na human odnos prema njima, na mogućnost reintegracije u društvu, pa i na drugu šansu.Dokaz da Republika Srbija prema njima, prema osuđenim licima, ima upravo takav odnos jeste Zakon o privremenom registru punoletnih državljana kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije korona virusa koju smo nedavno ovde u Skupštini usvojili, a kojim je predviđeno da se po automatizmu i licima koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija uplaćuje iznos od po 30 evra. U tome se vidi veličina naše države. Ja se nadam da će i ta osuđena lica prepoznati i da će na takav gest uzvratiti iskrenim pokajanjem i prihvatanjem obaveze poštovanja zakona, a ja ću uvek ukazivati na obavezu humanog tretmana prema njima.Dame i gospodo narodni poslanici, završiću isticanjem da smo prethodnih godina, zahvaljujući ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, sada predsedniku Narodne skupštine, kao i naravno predsedniku Republike Srbije, diplomatijom branili teritorijalni integritet i celovitost naše zemlje. Ali, zahvaljujući diplomatiji i generalno dobrim odnosima sa maltene svim zemljama sveta, mi smo u prilici da sarađujemo i u oblasti pravosuđa i da se protiv organizovanog kriminala organizovano borimo. Dokazi su ovi sporazumi. Hvala vam. Hvala vam, koleginice Kralj.Pre negoli nastavimo, zamoliću za jednu malu digresiju.Mnogima je poznato da je danas poslednji dan ramazanskog posta za muslimane. Želim sa vama podeliti svoje impresije, jer mi je prvi put da sam celi Ramazan proveo ovde u Narodnoj skupštini radno sa vama. Želim se zahvaliti svim narodnim poslanicima, kao i članovima službi u Narodnoj skupštini na punom poštovanju koje ste nam ukazali tokom meseca ramazana, uvažavajući sve posebnosti. Zaista je to bilo impresivno i jako nam je olakšalo da ramazanski post iznesemo do kraja celog meseca i učinilo i meni lično, i to delim sa vama ovde, izuzetno lepe ove dane.Sutra dane.Sutra je prvi dan Ramazanskog bajrama. Želim iskoristiti ovu priliku, s obzirom na to da sutra nećemo biti ovde sa vama u Narodnoj skupštini, da od srca čestitam svim muslimanima u Srbiji nastupajući Ramazanski bajram – Bajram mubarek olsun, sa željom da ga sprovedu u zdravlju, sreći, zadovoljstvu, porodičnom ambijentu i raspoloženju, a da kvalitet svog ramazanskog posta dokažu na dobročinstvu prema drugim ljudima.Hvala

danas govorimo o Memorandumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike u oblasti poljoprivrede.Ako pođemo od toga da je Srbija zemlja koja se tradicionalno pretežno bavi poljoprivrednom proizvodnjom, svaki novi korak, novi sporazum, novi memorandum u ovoj oblasti za Republiku Srbiju je od krucijalne važnosti. Udeo poljoprivrede u ukupnom bruto domaćem proizvodu u Republici Srbiji je na izuzetno visokom nivou. Kreće se oko 10%, što je dva do tri puta više u odnosu na zemlje centralne i istočne Evrope. Mogu slobodno da kažem da je to jedan od glavnih razloga zbog čega je Republika Srbija imala najmanji pad bruto domaćeg proizvoda u čitavoj Evropi tokom pandemije korona virusa.Ovim memorandumom predviđeno je podsticanje saradnje, i to kada govorimo o naučnom, tehničkom i ekonomskom polju, naravno, uz negovanje prijateljskih odnosa između dve prijateljske zemlje, dve strane potpisnice. Ta zajednička saradnja realizuje se pre svega kroz zajedničku realizaciju seminara, obuka, konferencija, kroz zajedničku realizaciju projekata, kroz posete kako predstavnika prerađivačke industrije, tako naravno i predstavnika poljoprivredne proizvodnje. To sa naše tačke gledišta, sa aspekta Republike Srbije, koja ima izrazite potencijale u oblasti poljoprivrede, ima veoma veliku ulogu i značaj prvenstveno jer se na taj način podstiče poljoprivredna proizvodnja u našoj zemlji.Koliko zemlji.Koliko je poljoprivredna proizvodnja za Republiku Srbiju i generalno koliko je stabilnost na ovom polju značajna najbolje smo mogli da vidimo tokom pandemije korona virusa. Vi ste imali situaciju da su se najrazvijenije zemlje Evrope, najrazvijenije zemlje sveta suočile sa nestašicama osnovnih životnih namirnica. Ljudi su panično kupovali određene proizvode, pravili zalihe i na taj način onemogućavali one druge koji pak to nisu činili da do tih istih namirnica dođu.Podsetiću sve cenjene kolege, podsetiću sve građane Republike Srbije da to u našoj zemlji nije bio slučaj. Zahvaljujući dobrom menadžmentu krizom, mi smo uspeli da postanemo jedna od najuspešnijih zemalja i kada govorimo o ekonomskom napretku, ekonomskom rastu, ali naravno i kada govorimo o procesu vakcinacije.Kada već pominjem proces vakcinacije, ne mogu da ne iskoristim priliku da apelujem na sve građane Republike Srbije, da apelujem na mlade ljude da se vakcinišu, da ispune tu svoju građansku, svoju moralnu obavezu i na taj način omoguće da se što pre vratimo normalnim tokovima života i da se posvetimo svim onim projektima koje smo definisali Programom „Srbija 2025“ i koje smo obećali obećali našim građanima na proteklim izborima.No, da se vratim na dnevni red, na temu poljoprivrede. Dakle, Vlada Republike Srbije je uz inicijativu predsednika Republike svakako prepoznala ulogu i značaj koju poljoprivreda ima u našoj zemlji. Iz tog razloga se značajna sredstva iz budžeta izdvajaju za subvencije u ovoj oblasti.Rebalansom budžeta je definisano, novim rebalansom budžeta, dakle, da čak 42 milijarde dinara odlazi za subvencije u ovoj oblasti.Pored

i na taj način želimo da podstaknemo mlade ljude da ne idu trbuhom za kruhom, da ne napuštaju našu zemlju, već da upravo na svojim vekovnim ognjištima, na svojim porodičnim gazdinstvima zasnivaju svoje biznise i zasnivaju svoje porodice.Međutim, da bi se ulagalo u poljoprivrednu proizvodnju, svakako je potrebno ulagati i u infrastrukturu infrastrukturu i naravno obezbediti taj ujednačeni ruralni i ujednačeni regionalni razvoj za koji se SNS svakako zalaže.Podsetiću sve građane da u ovom momentu gradimo čak četiri nova autoputa i da se očekuje da do kraja 2021. godine započne gradnja još četiri nova, tako da ćemo biti jedina zemlja u čitavoj Evropi koja u istom momentu gradi čak osam autoputeva.Pored ulaganja u putnu infrastrukturu, naravno, prepoznali smo značaj i železnice, tako da se značajna sredstva izdvajaju i za železničku infrastrukturu. U ovom momentu gradimo brzu prugu od Beograda prema Novom Sadu, kao i naravno i od Beograda prema Nišu. Na taj način želimo da povežemo celu teritoriju naše zemlje, ali ne samo u okviru naših granica, već naravno da se povežemo i sa čitavim regionom.No,

onih koji su se zaduživali po maksimalnim kamatnim stopama kako bi našim građanima tik pred izbore, gle čuda, povećavali plate i penzije ne bi li ubrali po koji jeftini politički poen. Istih onih koji o građanima Republike Srbije vode računa samo do onog trenutka dok ih ne dovedu na vlast, a nakon toga nastavljaju da vode računa samo o sebi, o svom imetku i o svojim džepovima.Isti ti danas nam govore o nekakvom danu posle, danu posle vlasti Aleksandra Vučića, kada maštaju da zaposednu punu državnu kasu i to istu onu državnu kasu koju je napunio taj isti Aleksandar Vučić, protiv koga se oni tako besomučno bore, kako bi ponovo na kontu te pune državne kase punili svoje džepove.Ali, zaboravili su oni jednu veoma bitnu stvar, poštovane građanke i građani Republike Srbije, a to je da je narod u ovoj zemlji tokom svoje istorije prolazio Golgotu, da smo prošli i nasilje i ratove i bombe i bedu i sankcije i nemaštinu i da je narodu više dosta praznih obećanja. Da nam je dosta onih osionih političara koji vode računa samo o tome kako će da napune svoje džepove i svoje milione da raspu svuda širom sveta.Zaboravili su, ti isti, da danas u Republici Srbiji, građani određuju kome će posvetiti svoju budućnost i ko će o njoj brinuti, a to, verujte, definitivno nisu oni koji su im godinama unazad uništavali živote.Jednom živote.Jednom prilikom je Aleksandar Veliki, čuveni vojskovođa rekao da ništa nije nemoguće za onoga koji ima volju da pokuša. Mi smo je imali. Mi smo imali volju da našoj deci, budućim generacijama ostavimo nešto po čemu će nas pamtiti i nije nam bitno koliko ćemo godina da budemo na vlasti, već šta je to što će ostati iza nas, šta je to što će ostati zapisano u stranicama nove istorije.Zato se iz dana u dan borimo, trudimo i radimo da budućim pokolenjima, da našoj deci ostavimo lepšu, svetliju i moderniju budućnost, baš onakvu kakvu i zaslužuju. Živela Srbija.Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnoj poslanici, Ani Beloica.Reč ima narodni poslanik prof. dr Dragoljub Acković. Izvolite.

drago mi je što ovih dana raspravljamo, juče i danas o zakonima i sporazumima, o kojima Srbija ima veliku

Zašto to kažem? Zato što se vreme, istorija Jevreja i Roma može deliti pre Aušvica i posle Aušvica, a istorija Roma, Srba i Jevreja, na Balkanu, odnosno na prostoru bivše Jugoslavije, pre Jasenovca i posle Jasenovca. Zamislite, kada se jednom narodu, oduzme 60 hiljada u toku tri ili četiri godine, koliko je trajalo Jasenovačko stratište, onda vam je jasno zašto ovo tvrdim.Muzeji genocida postoje svuda u svetu, pa i kod nas, i zato je ovaj zakon vrlo značajan i treba ga prihvatiti prihvatiti i muzej ovde dovesti u Beograd, jer koliko ja znam, a znam dobro, njegovo sedište je nekada bilo u Beogradu, pa je posle iz nečijeg hira prebačeno u Kragujevac. To treba uraditi što pre, jer je vrlo važno da se podsećanje na ono što se događalo, ilustruje, vidi i o tome, kako gospođa Tišma reče, priča. Zaborav je najopasnija stvar koja može da se dogodi jednom narodu, a meni se uvaženi narodni poslanici često događa da odem na komemoraciju i čujem da su stradali Srbi, Jevreji, Hrvati, Englezi, Amerikanci i drugi. E nismo mi ti drugi.Mi smo narod kojeg se seća naš predsednik onomad kada je bio u Gradini i koji je pomenuo i film „ Dara iz Jasenovca“, a posebno je apostrofirao taj naš romski narod.Dakle, narod.Dakle, to kažnjavanje zaboravom mora se prevazići putem stvaranja institucija, kao što su muzeji genocida i drugi.Šta učiniti da se muzej genocida približi? Po mom mišljenju, trebalo bi digitalizovati taj ogromni materijal i proslediti ga

se mnogo toga učiniti u još nekoliko oblasti, a ja mislim da je jedna vrlo važna. Mora se razmišljati o ulici ili trgu koji bi se zvao „ trg Jasenovačkih žrtava“, ili ulica Jasenovačkih žrtava u ovom gradu, ako ne postoji, a je se izvinjavam ako postoji, mada mislim da ne postoji.Treba razgovarati sa dobrim stručnjacima, da se literatura umnožava na ovu temu i razgovara i da se ono što je opet, a ja ću citirati gospođu Smilju Tišmu, pomenula, a i neke kolege poslanici, da kada turisti dođu u Beograd, postoji i tura do Jasenovca i nazad. Neka se vidi, jer kako reče neko, kada odete u Krakov, ovi ljudi koji tamo rade u turističkoj privredi, odvedu vas i do Aušvic Birkena.Mi moramo učiti od njih.Zato mislim da je zakon o kome smo i koji ćemo danas glasati, Zakon o osnivanju muzeja, mada to nije zakon o osnivanju muzeja, muzej je osnovan još 1992. godine, ali o njegovoj promeni lokacije, biti koristan i da ćemo o tome glasati.Još nešto da kažem da je rezolucija koja je juče pominjana, Rezolucija o genocidu mora da se ovde u Skupštini, na neki način ubrza i usvoji, a to je i predložila preživela logorašica.Smatram da bi dan muzeja žrtava genocida trebao da bude 22. april, dan kada su jasenovački logoraši probili i pokušali da izvrše proboj i kada je od 1.086 nekih stotinak, preživelo. Klanjam se njihovim senima.Vama se zahvaljujem na pažnji.Živela Srbija.

u svom današnjem izlaganju akcenat ću staviti na Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelt Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede.Na

Naša država je ceneći tu hrabrost i taj potez sa Komonvelt Dominikom 2019. godine potpisala pored ovog Sporazuma u oblasti poljoprivrede koji je danas na dnevnom redu još i sporazume u oblasti turizma, u oblasti visokog obrazovanja i naučnog istraživanja.Ovakvi sporazumi su samo pokazatelj da se naša država danas vraća na nivo jedne ozbiljne diplomatije koja podrazumeva da kada su spoljnopolitički odnosi u pitanju za nas nema manje ili više važnih zemalja. Mi danas težimo da sa svim državama sveta ostvarimo dobru spoljnu i političku i ekonomsku saradnju.Sporazumi koje naša država potpisuje u oblasti poljoprivrede s jedne strane doprineće proširenju saradnje između poljoprivrednih proizvođača, razmeni iskustava, doprineće i uvođenju nekih novih tehnologija u obrađivanju zemljišta, ali s druge strane ono što je najznačajnije, doprineće povećanom izvozu naših poljoprivrednih proizvoda dalje u svet.Posle svet.Posle više od 30 godina mi smo ponovo uspeli sa našim poljoprivrednim proizvodima da uđemo na najzahtevnija svetska tržišta. Tu se svakako ubrajaju i ona visokoplatežna, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, kao što je Bahrein, ali i zemlje dalje da istoku, kao što su Indija i Kina.Srpska poljoprivreda je za poslednje dve godine imala neverovatan rast u izvozu i 2020. godina je završena sa 4,2 milijarde prihoda od izvoza.Udeo u tom eksportu svakako ima i pogon za prikupljanje i plasman meda. Naš med koji je prošle godine otvoren u opštini Rača. Čak 90% meda koji se prikupi u ovom pogonu ide dalje u izvoz u inostranstvo, ali ono što je za naše pčelare najznačajnije jeste da je nakon stavljanja u funkciju ovog pogona otkupna cena bagremovog meda skočila za 50%, a otkupna cena šumskog meda za neverovatnih 200%.Zaista je ovaj pogon dobar primer prakse na koji treba da se ugledaju i ostali poljoprivredni proizvođači, dakle da se udružuju i da na taj način poboljšaju svoju poziciju na tržištu.Koliko je važna poljoprivreda za našu državu, toliko je važan udeo poljoprivredu u ukupnom BDP prepoznala je i Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić i zato mi danas u oblast poljoprivrede ulažemo neizmerno više novca nego decenijama unazad. Vlada Republike Srbije iz budžeta izdvaja za subvencije mladim poljoprivrednicima čak 42 milijarde dinara.Podsetiću građane da je 5. maja raspisan i novi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava namenjen svim voćarima, povrtarima, odgajivačima cveća i vinogradarima.Isti takav poziv će i u narednom periodu biti raspisan i za stočare, potom i za ratare, čime će biti obuhvaćene sve proizvođačke grane. Ono što je važno da se napomene da je kod ovog javnog poziva obezbeđeno da se novac dobije unapred, 50% su bespovratna sredstva, 40% je kreditna podrška, 10% sam poljoprivrednik treba da obezbedi.Kao i kod prethodnih konkursa i kod ovog će mladi poljoprivrednici imati prednost i to pretežno oni koji dolaze iz istočne i južne Srbije, kao dve oblasti koje su najmanje razvijene u našoj državi.Cilj je da ovakvom politikom podstaknemo mlade ljude da ostanu u našoj državi, da na svojim mestima pokrenu svoj biznis i da na svojim ognjištima podižu svoje porodice.Svakako da svi ovi podsticaji ne bi ni bili mogući da Srbija danas nema stabilan finansijski potencijal koji je izgrađen dolaskom predsednika Aleksandra Vučića na vlast. S druge strane, da bi se poljoprivreda razvijala, mi moramo istovremeno da ulažemo i u infrastrukturu.Ja, kao neko ko dolazi iz ruralne sredine mogu da posvedočim koliko mojim sugrađanima znači izgradnja novog puta, koliko im znači sređivanje atarskih puteva, ali i radi lakše povezanosti sa velikim gradovima, koliko im znači izgradnja novog autoputa.Jedino dobrom i razvijenom putnom infrastrukturom na teritoriji čitave naše države mi možemo da privlačimo strane investitore i mi možemo da govorimo o o ravnomernom regionalnom razvoju.Upravo je to politika za koju se zalaže Srpska napredna stranka, za koju se zalaže predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije. Dakle, politika ravnomernog regionalnog razvoja, politika ostanka mladih u Srbiji, ostanka mladih na selu, politika dobrih spoljnih odnosa sa svim državama u svetu i generalno politika napretka u svim oblastima.Upravo ovi sporazumi koji su danas na dnevnom redu predstavljaju tu politiku sigurnosti, politiku napretka i zato ću ja u danu za glasanje, zajedno sa svojom poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati sve ove predloge zakona.Zahvaljujem. poštovani građani Srbije, poštovane kolege narodni poslanici, prvo bih hteo da čestitam ministru Aleksandru Vulinu na izvanrednim rezultatima koje je postigao za kratko vreme njegovog rukovođenja MUP-a.Njegovim dolaskom MUP-a.Njegovim dolaskom na čelo Ministarstva su se neke stvari koje su, očigledno u poslednjih nekoliko meseci izmakle kontroli u smislu određenih veza i saradnje pojedinih pripadnika MUP-a sa najokorelijim ubicama iz zemlje i regiona prekinule. Konačno Ministarstvo unutrašnjih poslova radi svoj posao u cilju zaštite ustavnog poretka i bezbednosti građana Republike Srbije.Juče smo na Odboru za odbranu i unutrašnje poslove bili u prilici da čujemo jako iscrpan izveštaj koji je pokazao procentualnu deklinaciju u svim pojavnim oblicima kriminaliteta, što me kao građanina ove zemlje jako raduje.Međutim, niko ne treba da gaji iluziju da će kriminal u Srbiji da se iskoreni, jer ipak najveće i najrazvijenije zemlje na svetu nisu to uspele.Ono što treba da bude cilj svih državnih činovnika u ovoj zemlji, jer smo na kraju svi mi ma koje mesto na hijerarhijskoj društvenoj lestvici zauzimali samo državni činovnici koji rade za svoj narod, treba da uradimo da nikada više ne dozvolimo da pojedini sitni kriminalci postanu ozbiljni mafijaši, zlikovci i ubice, a svi smo svesni da oni to ne mogu da postanu bez pomoći pojedinih, da tako kažem, otpadaka, iz državnog aparata, nekih kojima je dato poverenje, data vera i ukazana čast da rade za i u interesu svog naroda, ali koji se nakon određenog vremenskog perioda osile i pokušaju, da se figurativno izrazim, ujedu za ruku onoga koji ih hrani i padaju im razne ideje na pamet, poput stvaranja novih centara moći kojim bi gospodarili životima naših građana, poput ideje da prisluškuju predsednika Republike ili pravljenje novih političkih stranaka i slično.Međutim, ipak se nadam da se tome stalo na put i da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova okrenut novi list na kome pišu samo tri reči - zakon, država i narod, i da svi treba da radimo u njihovom interesu.Borba protiv organizovanog kriminala je bila jedna od ideja vodilja prilikom predstavljanja našeg predizbornog programa još od 2012. godine i ona predstavlja okosnicu naše vlasti i jedan od razloga zbog kojih nam građani Srbije daju poverenje sve veće i veće iz izbora u izbore.Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o izručenju, koji je podnela Vlada Srbije, o kome danas raspravljamo, je nastavak međunarodne saradnje koju u toj oblasti negujemo, a posebno je značajno jer je poznato da najveća količina opojne droge kokain dolazi iz latinoameričkih zemalja, kao i da to da kriminalci iz Srbije i regiona tamo stvaraju svoje poslovne kontakte, učestvuju u transportima droge ili se kriju od slova zakona drugih zemalja, kao što je to radio ustaški zločinac Ante Pavelić, kada ga je Blagoje Jovović u mesto Lomas de Paloma, nedaleko od Buenos Ajresa, našao, ranio i pokušao da da spokoja dušama svih onih stotina hiljada Srba koji su nevino ubijeni.Naša zemlja je prethodnih godina pokazala nulti stepen tolerancije prema narko mafiji. Međutim, pojedini opozicioni lideri spočitavaju dokazano izmišljene afere, poput slučaja Jovanica, tako što bez i jednog jedinog dokaza na bazi klevete optuže oca, optuže sina, brata i na kraju, normalnog čoveka, da je umešan u ovo zlodelo, znajući da im je takva laž dovoljna da unesu neki nemir u narod i da to predstave kao određeni svoj politički program, jer nijedan drugi nemaju, i znajući da će biti kažnjeni u sudskom postupku, kao što je i gospodin Aleksić bio kažnjen. Međutim, ta kazna je toliko simbolična za njega i njegove mecene i patrone koji ga finansiraju, oni svakodnevno mogu desetine tih kazni da plaćaju i da to bude za njih samo kap Međutim, on je ovim ostvario svoj cilj. Bio je u medijima par meseci, iznoseći brutalne laži i pokušavajući time time da diskredituje ogromne napore i posvećenost ove vlasti u borbi protiv narko mafije.Dok se mi kao vlast i kao država borimo protiv mafije, svih oblika mafije, pa i narko mafije, potpisujemo sporazume poput ovoga o kome danas raspravljamo, nekim drugim u regionu koji sebe mogu da nazovu državama, narko trafiking predstavlja ozbiljnu granu ekonomije. Upravo ti se najviše pozivaju na vladavinu prava, na legalnost, kunu se u čast i napadaju Republiku Srbiju iz svakog oružja, kao npr. takozvana Republika Kosovo.Ta tzv. republika, koja se pretvorila u crnu rupu Evrope, u kojoj narko kriminal predstavlja najunosniji posao. I dok se Srbija nalazi u raznim međunarodnim izveštajima na samome samome vrhu što se tiče napretka u oblasti ekonomskog razvoja, što se tiče stvaranja povoljnih uslova za privlačenje stranih investicija i među prvima po broju vakcinisanih i uopšte u borbi protiv korone, tzv. Kosovo je prema izveštaju globalne inicijative protiv međunarodnog organizovanog kriminala u samom vrhu kada je reč o proizvodnji i transportu marihuane i heroina.Umesto najavljenim tužbama za genocid protiv Republike Srbije i traženja ratne oštete Republici Srbiji, novoj vladi Aljbina Kurtija bi bilo bolje da maksimalno obezbedi granicu sa Albanijom i time spreči gotovo neometan protok robe od Elbasana preko Kukeša, Prizrena, Uroševca ili Peći i dalje ka zapadnoj Evropi.Ovde bih dao jednu sugestiju Evropskom parlamentu da formira radnu grupu koja bi ispitivala ovakve tendencije koje direktno ugrožavaju živote stanovnika EU, posebno posebno sada kada je u Prištini vlast preuzelo Samoopredeljenje, partija koja među visokim funkcionerima ima članove njihovih porodica koji su umešani u skandale sa narkoticima, poput rođaka bivšeg Kurtijevog ministra koji se zove Dželjalj Svečljev, a trenutno je zaposlen ni manje ni više nego u inspektoratu u Prištini i koji je za takve radnje odgovarao pred zakonom. Zamisliste da nekom srpskom narodnom poslaniku članovi porodice u sopstvenoj kući poseduju laboratoriju za proizvodnju sintetičkih droga, kao što je to prema pisanju, citiram kosovske medije, slučaj sa Nazljijem Baljajem, koji je bio poslanički kandidat na listi Samoopredeljenje.Odavno je, poštovani građani, postalo jasno da je nekima šaljiva doskočica da droga svugde stvara zavisnost, osim na Kosovu, gde stvara nezavisnost, prestala je više da bude smešna i počela da predstavlja surovu realnost pred kojom su neki svetski centri moći spremni da zatvore oči radi ostvarivanja nekih njihovih geopolitičkih interesa.Poštovani građani, nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, koji treba da se održi u junu mesecu, pregovarači ulaze sa različitim hipotekama. Srbija ulazi sa hipotekom da je zemlja koja poštuje svoje međunarodne ugovore, zemlja koja je politički stabilna u ekonomskom smislu, koja se uspešno bori protiv regionalnih kriminalnih bandi poput Veljka Belivuka, poput kavačkog klana i Srbija koja se temeljno zalaže za mir, razvoj i prosperitet i pomoć svima onima koji je od nje traže. A, tzv. republika Kosovo u ove pregovore ulazi sa hipotekom da je zemlja koja se ne drži svojih međunarodnih obaveza, međunarodnih dogovora, da je zemlja gde je sprega vlasti i narko kriminala očigledna i koji u prethodnom periodu može da se pohvali isključivo napadima na srpski živalj, napadima na njihove spomenike kulture i svakodnevnim pretnjama nasiljem.Najlepše vam hvala na pažnji. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi, ukoliko postoji potreba, i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Sada

narodni poslanici, želim da izrazim veliko zadovoljstvo što ćemo danas razmatrati Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između naše Vlade i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede. Više je razloga za to, a osnovni je što se radi o jednoj maloj zemlji udaljenoj od naše Srbije, ali zemlji i narodu koji ceni i poštuje nezavisnost, suverenitet i teritorijalnu celovitost drugih država.Komonvelt Dominika je jedna od karipskih zemalja koja je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Hvala im na tome. Hvala im što poštuju teritorijalni integritet Srbije, a time i principe međunarodnog prava, za razliku od drugih pojedinih zemalja.Kao što je predsednik Vlade Dominike izjavio prilikom posete Srbiji, ne samo da je ta odluka čvrsta i nepromenljiva, nego imaju i principijelan stav i radiće na tome da čitav karipski svet razume nepravdu koja je Srbiji i nama Srbima nametnuta.Srbija je opredeljena da razvija politički dijalog i ekonomsku saradnju sa Komonvelt Dominikom i ostalim zemljama Asocijacije država Kariba, kao i karipske zajednice. Sa ovom prijateljskom zemljom stvoreni su uslovi za unapređenje bilateralne saradnje u raznim oblastima, a naročito u oblasti poljoprivrede i obrazovanja.Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede potpisan je 4. februara 2019. godine. Imajući u vidu kapacitete poljoprivredno-prehrambenog sektora Republike Srbije sa jedne strane i potrebe za primenom nauke, tehnologije, inovacija, kao i uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržište Dominike s druge strane, realizacijom navedenog Memoranduma, odnosno uspostavljanjem saradnje u navedenim oblastima, poljoprivredno-prehrambeni sektor Republike Srbije bi ostvario značajne benefite kako po osnovu trgovine, odnosno izvoza proizvoda, tako i kroz transfer znanja i tehnologija, što bi svakako doprinelo i prisustvu srpskih kompanija, naših kompanija regionu Srednje Amerike.Naravno Amerike.Naravno da će predsednik Srbije i naša Vlada nastaviti da rade na razmeni naučnih i tehničkih informacija i dostignuća u naučnim istraživanjima u oblasti poljoprivrede, pomoći Dominiki u razvoju i uvođenju modernih tehnologija u oblasti poljoprivrede, kao i u preradi i plasmanu poljoprivrednih proizvoda.Unaprediće proizvoda.Unaprediće se saradnja i u oblasti biotehnologije, organske poljoprivrede, akvakulture i razvoja politike kvaliteta u poljoprivredi, kao i u veterinarskoj i fitosanitarnoj oblasti koja se odnosi na zdravlje, dobrobit i uzgoj životinja, kao i zdravlja bilja i zaštitu bilja, uključujući seme i drugi sadni materijal.Sa velikim zadovoljstvom u danu za glasanje podržaću zakon o potvrđivanju Memoranduma između naše Vlade i Vlade Komonvelt Dominike o saradnji u oblasti prirede, kao i sve zakone koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.

potpredsednice Narodne skupštine, gospođo Kovač, uvažena ministarka, gospođo Popović, sa svojim saradnikom, gospodinom Vinšom, uvažene kolege narodni poslanici, građani Srbije, pred nama su danas jako bitni zakoni koji se tiču i saradnje u raznim oblastima sa prijateljskim državama.Jasno je da su i Argentina i Belorusija i Komonvelt Dominika prijateljske države, ne samo zato što nisu priznale KiM, poput Argentine i Belorusije, nego imali smo i situaciju da je pre par godina Komonvelt Dominika povukla jednostrano priznanje KiM, dakle, jednostrano priznanje nepostojeće države i time pružila još jednu ruku prijateljstva prema našoj državi, Republici Srbiji.Ovi sporazumi su jako bitni i ovi koji se tiču poljoprivrede. Ovom prilikom ja bih naročito da istaknem sporazume koje imamo sa državom Argentinom, a koji se tiču izručenja i uzajamne pravne pomoći, kao i traženje informacija o osuđenim licima i saradnju u izvršenju krivičnih sankcija, kao i zakon koji se tiče saradnje i izručenja sa našom prijateljskom državom Belorusijom. Svi ovi sporazumi nama omogućavaju, kao Srbiji, lakšu borbu protiv mafije i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.Samo bih da podsetim na jučerašnji događaj, na sednicu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, gde smo imali prilike da čujemo i vidimo Izveštaj o radu MUP-a u prethodnom periodu. Imali smo odlično izlaganje ministra policija Aleksandra Vulina. Vulina. Ministar je i podelio sa nama jednu informaciju koja nije ohrabrujuća i koja samo potvrđuje koliko je nama u borbi protiv mafije bitna podrška svih država u svetu.

dobili smo informaciju o njegovoj lokaciji. Potom smo dobili informaciju da on više nije u pritvoru, nego da se nalazi u nekom migrantskom kampu, ali da je pod nadzorom, pa smo onda dobili informaciju, dakle sve vreme citiram ministra Vulina i ono što je on juče rekao, da više nije u tom kampu, ali da je pod nazorom, pa smo onda dobili zvaničnu informaciju da nije ni pod nazorom, ali tu je negde, pa onda da mu se izgubio trag, pa onda ponovo da je nađen i onda da nemaju, maltene, nikakvu informaciju što se tiče hapšenja Nikole Vušovića, zvanog Džoni, sa Vračara koji je jedan od bitnih saboraca, ako mogu tako da kažem, kriminalnog klana Velje Belivuka.Dakle, imamo situaciju da je jedna država pustila na slobodu ili iz nekih razloga ili pod komandom neke druge države, a svi znamo ko kontroliše i ko ima uticaj na Dominikansku Republiku, da puste jednog kriminalca na slobodu, da puste jednog kojeg sumnjičimo za teška ubistva na slobodu, a mi vodimo rat protiv mafije.Država Srbija i Ministarstvo pravde, koje vi uspešno vodite, i MUP i BIA i tužilaštvo odradili su svoj posao savršeno. Nije ništa do nas, ali u toj borbi protiv mafije moramo imati podršku drugih država. Ne možemo sami. Srbija ne može sama. Ne mogu pripadnici srpskih službi bezbednosti da upadnu u državu Dominikansku Republiku, uzmu Džonija Vušovića i sami ga izruče Srbiji. Dakle, tu mora da postoji određena saradnja,

službi.Dakle, to je ono na šta moramo da obratimo pažnju i moramo da pošaljemo jednu sliku svetu. Nemojte kriminalce i ubice puštati na slobodu. Nemojte zamajavati javnost, ali to se dogodilo. Samim tim to može i, s jedne strane, da ohrabri i sve one begunce u svetu, pošto… Pazite, uhapšen je Velja Belivuk i najveći broj njegovih saradnika, ali nisu njegove gazde procesuirane. Da ne govorimo da je Radoje Zvicer u Crnoj Gori, čini mi se, da ne govorimo da brojni saradnici, izvršioci Zvicera i Velje Belivuka ko zna gde se sve nalaze po regionu i po svetu.Dakle, svetu.Dakle, imamo situaciju da ozbiljne ubice se nalaze na slobodi, a mi kao država Srbija smo objavili jedan žestok rat mafiji i već vidimo prve rezultate.Iz jučerašnjeg izlaganja ministra Vulina jasno smo čuli

jednu izuzetnu hrabrost i odgovornost u borbi protiv mafije. Nije bilo lako da se organizuje istovremeno na 30 lokacija hapšenje na desetine pripadnika klana Velje Belivuka. Na sreću, oni su uhapšeni.Isto tako, uhapšena su i dva policajca koja su vršila pretres objekata klana Velje Belivuka i koji nisu obavili pretres kako treba, pa naknadnim drugim pretresom policija je utvrdila da su ta dva policajca prikrila skriveno oružje koje se nalazilo u jednoj prostoriji tako što su preturali neke ormare i stvari i rekli svojoj šefovima u policiji – ovde nema ništa. Na sreću, policija je ponovo poslala svoje ljude i nađeno je skriveno oružje, skriveno oružje, koje je služilo za pripremu novih monstruoznih atentata u Srbiji.Dakle, sve ovo delim sa vama iz samo jednog razloga da građani Srbije vide koliko je našim čelnicima i u bezbednosnim strukturama i u MUP-u i u tužilaštvu i u Ministarstvu pravde i u pravosuđu teško u borbi protiv mafije. mafije. Još uvek trebaju određeni ljudi iz policije, a verujem i imali smo prilike da čujemo juče izveštaj o radu unutrašnje kontrole policije… Imaju oni i dalje svoje ljude u policiji. Ja verujem u MUP i to će se istražiti do kraja. Ima mafija i dalje svoje ljude u državnim strukturama. Ima svoje ljude i u stranim službama. Ima svoje ljude i na onim destinacijama gde se kriju, kao što je slučaj sa Dominikanskom Republikom.Dakle, državi Srbiji nije lako u ovoj borbi protiv mafije i zato građani moraju da znaju sve ove informacije, ali isto tako moraju da znaju koliko su bitni ovi zakoni i nećemo sad imati problem ako se neko uhapsi u Argentini, Belorusiji, neće biti problem ni u drugim državama. Nadam se da neće biti problem.Dakle, džaba hapšenje u inostranstvu ako taj ne odgovara pred organima pravde, taj kriminalac, taj mafijaš, taj ubica, taj narkodiler, taj koji prodaje drogu deci Srbije. Svi oni moraju biti procesuirani.Sa druge strane, ovom prilikom želim da pružim punu podršku

protiv mafije je borba i za budžet. Borba protiv mafije je za to da imamo više novca u budžetu da bi mogli da nabavimo i više vakcina, izgradimo i više bolnica, puteva, da uložimo u obrazovanje, u zdravstvo u sve one najbitnije sektore u našoj državi.Dakle, državi.Dakle, u borbi protiv mafije svi moramo biti jedinstveni, a ne da imamo slučaj da ljudi poput Dragana Đilasa, Mlađana Đorđevića, na svaki mogući način kritikuju tu borbu protiv mafije, na svaki mogući način kritikuju i napadaju naše ministre i prete im, i Đilas i Marinika Tepić i svi njihovi saborci. Prete i predsedniku, prete i Vladi Srbije, prete i poslanicima.Zašto prete? Zato što su stali na put mafiji, kako mafiji u organizovanom kriminalu, tako i u privrednom kriminalu, jer ovi što su preko privrednog kriminala, poput Dragana Đilasa itd, uzeli stotine milione evra i stavili u svoje džepove i oni treba da odgovaraju i oni treba ako budu bežali od organa gonjenja i ako budu uhapšeni negde u svetu da budu izručeni, zato što je Srbija zemlja pravde.Ono što bih želeo na kraju da kažem, da se osvrnem i na nešto o čemu smo juče raspravljali, a prosto moram to da prokomentarišem, a to se tiče osnivanja Muzeja žrtava genocida. Moj kolega Milenko Jovanov je juče odlično govorio o toj temi, govorio je o stradanjima našeg naroda u Bihaću. U Bihaću gde je nekada živelo, a ispraviće me kolega ako grešim, 1941. godine preko 10 hiljada Srba. Danas ih je 911.Ista je situacija i u Livnu i u Sarajevu i u Mostaru, i širom BiH, da ne govorim o Hrvatskoj. Imamo po ne nekoliko puta, nego po 10 do 20 puta manje srpskog naroda nego što je to bilo ranije, a da ne govorimo da smo mi, a ja sam rođen 1978. godine, najviše o genocidu i o zločinima nad Srbima čuo od svojih baka zato što nismo imali muzej, zato što u knjigama nismo učili dovoljno. Nismo učili dovoljno iz razloga, jer da se učilo dovoljno o tome, verovatno bi to uticalo da se ranije raspadne Jugoslavija. Nekome je odgovarala slaba Srbija i slab položaj srpskog naroda i da se toliko ne govori o genocidu nad srpskim narodom da bi opstala država.Maltene nema porodice u srpskom narodu čiji čiji nečiji predak nije stradao od ustaškog noža ili njihovih saboraca među fašistima i nacistima. Nema maltene, porodice da zločinci koji su se nalazili u ustaškim redovima, nemačkim redovima i drugim njihovim saradnicima na Balkanu, da nisu izvršili zločin nad nekom srpskom porodicom.Zato je bitan ovaj Muzej žrtava genocida da naša deca znaju šta se dogodilo, ne da bi mrzeli, nego da se to ne bi zaboravilo, i da jednostavno kao Srbija pošaljemo poruku mira. Desio se genocid nad srpskim narodom, to ne sme da se zaboravi.Moramo da se sećamo svih naših žrtava zarad naše budućnosti, ali isto tako kao država da se zalažemo za politiku mira, a mi se zalažemo za politiku mira i stabilnosti. Tu politiku mira i stabilnosti najbolje u Evropi vodi naš predsednik Aleksandar Vučić. Hvala. Reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić. Izvolite. Hvala predsedavajuća.Gospođo ministar sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu imamo pet sporazuma i to tri sa Republikom Argentinom, jedan sa Vladom Komonvelta Dominike, jedan sa Republikom Belorusijom.Pre nego što krenem na sporazume, na potpisivanje, na spoljnu politiku, ja zaista moram da se osvrnem na jučerašnju emisiju. Naime,

doživeo nešto što je neprimereno, nešto što je morbidno, a to je pretnja smrću.Gospodo, ovo je „enti“ slučaj da se nama preti smrću. Pre neki dan je naš kolega, gospodin Milićević, šef poslaničke grupe SPS bio kamenovan. Svaki dan kad izađemo, a postoji neka grupica kojoj se ne sviđa gospodin Vučić i mi iz SNS budemo „čašćene“ tako pogrdnim izrazima, da ja tako nešto morbidno nikada u životu nisam čula.Najflagrantnije krše naše žensko dostojanstvo, naše pravo na normalnost. Znači, od, pa redom. Ono što su govorili našoj premijerki, pa onda tuča u parlamentu, prebijena je naša predsednica bivša, gospođa Maja, a nama? Znači, nikada u životu nisam čula toliko pogrdne izraze. Da se setimo samo pretnje smrću našem predsedniku, snajper u prsa, u srcem overavanje u mozak, vešala za našeg predsednika? Zašto? Zato što je najbolji? Zašto? Zato što je napravio kilometre auto-puteva, digao standard za bolji život građana Republike Srbije, maltretiranje njegove dece, male Milice koja tada nije bila punoletna, najskaradnije, najodvratnije izraze, maltretiranje njegovih roditelja, maltretiranje nas samih, gađanje mišem gospodina predsednika poslaničke grupe, gospodina Martinovića.Znači, doživljavamo salve uvreda, fizičko, psihičko maltretiranje, novinarke povređene. Ja ne znam šta još treba kad izađem da dočekam? Da me neko kamenicom sredi?Gospodin Marijan Rističević, nasrnuli su na njega, pocepali ga, uho mu maltene otkinuli. Sramota jedna.Molim državne organe da reaguju, molim policiju da reaguju. Oni mogu da budu u pripravnosti, ko zna šta može da nam se desi, samo zato što izgovorimo nešto što se opoziciji ne sviđa,

hoće.Ljudi, ostavite nas na miru, ostavite našu decu. Ovo je politička arena, ovde možemo da kažemo jedni drugima šta god poželimo. Televizija takođe, ali nemojte nam pretiti smrću. Ko je od naših ljudi ikada vama iz opozicije pretio smrću? Postoje ustanove za takve koji prete smrću, zovu se psihijatrije, neka idu tamo, neka se leče, a ovi koji imaju agresiju u sebi, neka se bave sportom, neka se sklone više od nas. To je ne primereno.Što se ovih sporazuma tiče, Republika Srbija je nezavisna, slobodna, suverena zemlja. Naša politička opcija ili politički cilj je EU, ali je neutralnost vojna i zahvaljujući Vladi Republike Srbije i naravno sadašnjem predsedniku, tada premijeru, zaista Republika Srbija je napravila čudo što se potpisivanja sporazuma, što se te spoljne politike tiče.Mi

takođe sa Nemačkom, sa Italijom, mnogo bolje odnose sa Francuskom i sa svim ostalim državama na svetu.Što se ovih sporazuma tiče, ovaj sa Argentinom, imamo diplomatske odnose od 1926. godine, zatim obnovljeni su 1946. godine i od tada zaista imamo jedan razvojni put, imamo samo boljitak, sa nama, što neko reče, možda samo fizički dalekom zemljom, sa divnom zemljom sa kojom imamo dosta sporazuma. Imamo sporazume što se Argentine tiče, to su pre svega Sporazum o kulturi, o obrazovanju, veterini, ekonomske razmene. Znači, samo boljitak.O prvom sporazumu, što se tiče Predloga zakona Komonvelta Dominike treba istaći da da ta karibska prelepa zemlja koja tzv. nezavisno Kosovo, nepostojeću zemlju, nije priznala, niti će je ikada priznati. Jednom zauvek Kosovo i Metohija je autonomna pokrajina koja se nalazi na jugu naše lepe zemlje, kao što je na severu to Vojvodina.Od 195 zemalja, neko kaže 194, 193 su

92 zemlje su priznale tzv. nezavisno Kosovo, od 110, danas je 18 zemalja povuklo priznanje tzv. nezavisnog Kosova, znači nepostojeće zemlje, odnosno Kosova i Metohije, naše kolevke i civilizacije našeg dela, gde postoje najveći i najlepši manastiri, gde postoji Pećka patrijaršija i molim sve ljude koji su nekada uradili nešto na nagovor velikih sila, mislim na Ameriku, da povuku priznanje, jer tako nešto ne postoji. Svi ljudi u Republici Srbiji imaju ista prava. Neka neko ne kaže drugačije, jer ćemo ovde u parlamentu da razgovaramo pa ćemo videti šta to kome fali.Ono što još treba reći i istaći je da su od tih 18 zemalja, pre svega Gana, Lesoto, Gvineja Bisao, Komonvelt Dominike, Grenada, Solomonska ostrva, Surinam, Burundi, Principi i ostali povukli priznanje, pet zemalja je u tzv. fluidnom stanju, što znači da su nekada priznali, ali više nikada neće glasati, niti su glasali za tzv. nezavisno Kosovo.Moram da pričam ovo, ja sam rođena u ovoj zemlji i znam kako sam rasla i kako je kako je moja zemlja sastavljena, od centralne Srbije i dve autonomne pokrajine i to ću pričati dok sam živa. To je moja zemlja i ja ću braniti svoju zemlju.Što se ovih sporazuma tiče, Republika Srbija, zahvaljujući dobroj spoljnoj politici i informacijama koje su izuzetno važne, kad imate informaciju vi imate sve, je baš zahvaljujući dobrim odnosima dobila vakcine kad niko nije, od Narodne Republike Kine, od Ruske Ruske Federacije, SAD i ostale vakcine, tako da mi u ovom momentu imamo četiri vrste vakcina. Srbija prednjači u vakcinaciji što se ovog dela sveta tiče, mislim na Balkan i ovu regiju. I ne samo to. Od četiri vrste vakcina, danas je u Srbiji vakcinisano preko tri miliona ljudi, revakcinu je primilo skoro dva miliona ljudi, što je izvanredno i molim ovim putem sve građane Republike Srbije koji se nisu vakcinisali, da to urade, jer će izbeći ono što može da ih snađe, a to je smrt, ne daj bože.Šta još reći o sporazumima – da su vrlo važno i evo, možda nešto o ovom sporazumu što se tiče poljoprivrede. Jako je važno da imamo sa tako dalekom zemljom, a što reče moj kolega, ni jedna nije daleka kad vam je prijatelj, a to je Komonvelt Dominike, odnos poverenja, evo sada i sporazum o saradnji, jer možemo da razmenjujemo, kako naučnike, tako i naučno-tehnološka dostignuća, možemo objavljivati publikacije, razmenjivati, a bogami i izvoziti.Svakako da ću u danu za glasanje podržati ove sporazume, kao što uvek to činim, a još jednom, molim sve građane Republike Srbije da se vakcinišu, zbog bezbednosti onih koji to nisu. Hvala vam i prijatno. Hvala vam, predsedavajuća.Uvažena gospođo ministar sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, Srbija jeste teritorijalno mala zemlja, jeste da ima mali broj stanovnika, jeste da smo mi daleko slabiji nego što su to velike sile i zapada i istoka, ali smo jedan pravdoljubiv, jedan hrabar, jedan dobar narod. Narod koji je ovom svetu podario mnogo velikih naučnika, mnogo velikih ljudi, mnogo velikih sportista, mnogo velikih pisaca, književnika i samim tim smo zaslužili da se i naša reč širom sveta i čuje i uvažava.Nismo imali tu sreću da Srbija bude tako cenjena zemlja i tako prihvaćena

zemlja.Postaje bitno drugačija zato što od 2014. godine građani Srbije mogu ponosno da šetaju svojim ulicama, mogu da podignu glavu, mogu ponosno sa svojim pasošem da pređu granicu, mogu da se ponosno svakome predstave kao Srbi, mogu ponosno da kažu odakle dolaze i mogu da se ponose na svoju istoriju, i ne samo istoriju, to je deo naše slavne prošlosti, već i na ono što danas država Srbija radi.Jedan

Tu smo zadali izuzetno jake udarce, pre svega tajkunima u Srbiji. Setite se perioda vlasti DS na čelu sa Đilasom, Tadićem i ostalima, kada su ovom zemljom upravljali tajkuni i mafija, kada se sve odlučivalo ne u Nemanjinoj, nego kod Miškovića u kabinetu, kada se o budućnosti Srbije odlučivalo među pripadnicima kriminalnih klanova i među ubicama, dilerima droge, a nije odlučivalo u Nemanjinoj i u Skupštini, kada su se zakoni donosili tako, ne zato što narodni poslanici debatuju i diskutuju o njima, jer je to bila samo farsa, nego su se zakoni naručivali i narodni poslanici morali da glasaju po automatizmu za nešto, bez prava da kažu zaista svoj stav i šta misle o svemu.Srbija svemu.Srbija danas nije zemlja, i Skupština Srbije, nije ta koja se ispostavi da nešto usvoji. U Skupštini Srbije se danas diskutuje ozbiljno o svim zakonima, ozbiljno o svim sporazumima, ozbiljno o planovima Srbije za budućnost. Možemo u nečemu i da se razlikujemo, zašto da ne, to je dobro i zdravo za demokratiju u Srbiji da neki od nas imaju po nekim pitanjima i drugačije mišljenje, ali je danas, rekao bih, i zdrava situacija u parlamentu u Srbiji, bitno drugačija nego što je bila prethodnih 10 ili 20 godina, kada ste u Skupštini imali samo sukobe, besmislena prepucavanja, pokušaje upada u parlament, paljenje ove zgrade, itd, vreme je ostalo iza nas, a vreme koje je pred Srbijom jeste ono vreme koje smo definisali, a to je plan za budućnost Srbije „Srbija 2025“, gde očekujemo značajan broj novih radnih mesta, fabrika. Evo, čuli smo, mi smo jedina zemlja u Evropi gde se gradi osam auto-puteva u isto vreme. Onaj broj kilometara koji smo izgradili u prethodnom periodu je veći nego za vreme Broza, više fabrika smo napravili za to vreme. U Srbiji je standard danas rekordno visok u odnosu na, rekao bih, prethodnih 50 godina unazad, nismo bolje stajali.Srpska vojska danas je neuporedivo jača. Policija je daleko bolje opremljena i to je sve ono što je bilo preduslov da možemo da se upustimo, vođeni predsednikom Srbije, Aleksanrom Vučićem i njegovom vizijom budućnosti Srbije, u snažnu borbu protiv kriminala i borbu protiv korupcije. I kao rezultat toga jesu hapšenja i tajkuna, jeste hapšenje i ovog poslednjeg klana, ovog ološa, koji je predvodio ubica Veljko Belivuk i ostali, ali tu nije kraj.Potrebno je da i one koji pokušavaju da nosioce promena u Srbiji, nosioce reformi, a pre svega tu mislim na predsednika Aleksandra Vučića, da one koji prete predsedniku Republike, a to čine svakodnevno što kroz različite tabloide, što kroz različite portale, što kroz različite naručene tekstove, što kroz Tviter, Fejsbuk i ostalo, potrebno je i ta lica da sankcionišemo da bismo pokazali da jesmo u potpunost stabilna država, pravna država u kojoj ne možete da upućujete pretnje smrću predsedniku Republike i da kažete da je to samo napisano na Tviteru, to se ne važi.Zamislite da je u periodu vlasti DS neko od nas rekao da neki funkcioner tadašnje vlasti treba da završi na ovaj ili onaj način. Nas bi bukvalno obesili na Terazijama zbog toga.Mi smo promenili način političke komunikacije i to jeste jedna od glavnih promena u politici danas u Srbiji, zato što predsednik Srbije ne govori o njima, ne govori o prošlosti. Kada god ga pitaju za njih, znamo šta su radili, ali mi hoćemo da govorimo o putevima, hoćemo da govorimo o tunelima, o mostovima, o fabrikama, o tome da prosečna plata 2025. godine bude 900 evra ili 1.000 evra. O tome hoćemo da pričamo, koji je naš plan za budućnost Srbije.Mi nemamo plan za juče, plan za sutra, plan za danas, za prekosutra, mi imamo plan za budućnost ove zemlje i taj plan sprovodimo predvođeni predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem ne obazirući se na pretnje, na govorkanja, na laži.Svakog dana kada se probudim, samo ustanem i čekam kada će da stigne neka nova laž i afera koju su izmislili u svojim tajkunskim kuhinjama. Šta će o kome od nas da izmisle, šta će da u fotošopu nekome pripišu, kakvu će poruku nekome da sroče, kakvu poruku mržnje, kako će reći ponovo da su autoputevi glupost, da je to zamajavanje, da nam metro uopšte nije potreban, nego su nas svi lagali 50 godina, i pričali o tome da ćemo imati metro. Sada ćemo ga imati, počinje ove godine da se gradi u Beogradu. Beograd zaslužuje da ima i metro i da ima još mostova, i da ima još uređenijih fasada, i da ima još više radih mesta. To zaslužuje cela Srbija.To cela Srbija.To je plan SNS i predsednika Aleksandra Vučića, bezbedna, sigurna, stabilna, moderna Srbija, koja se razvija i gleda u budućnost, koja se ne osvrće na prošlost, ona koja gleda koliko nam novih puteva gde treba, ona koja gleda kako da zadržimo ljude koji danas žive na selu, gde je prosek preko 60 godina starosti, kako smo čuli danas, da vratimo mlade, da ih motivišemo programima, idejama, projektima, da se vrate tamo, da razvijaju svoje porodice i na selu, jer je i selo šansa za razvoj ove zemlje.Ta politika budućnosti jeste izvesnost za Srbiju, izvesnost za sve naše građane, a politika mržnje i politika onih koji jedino što rade po ceo dan, jeste da smišljaju afere, da prete, da premlaćuju Boga mi i neke od naših kolega. Prošle godine su našeg kolegu iz Zemuna sačekali ispred zgrade, pa su mu štanglom razbili glavu. Našu koleginicu Rajku Matović su sačekali bili u Surčinu, pa su je kamenjem gađali i polivali vodom. Da ne pričam o pretnjama na račun svakog od nas, koje stižu po društvenim mrežama.Znate ko je odgovarao za sve to? Niko. A pitam vas, više kao retoričko pitanje – zašto? Da li to naša glava ili naša krvava košulja vredi manje, nego neke druge? Da li smo mi glineni golubovi koje može da prebija kome god padne na pamet? Da li svaka vucibatina koja se drzne da uzme miš i da gađa predsednika poslaničke grupe, našeg Aleksandra Martinovića može da izađe i da priča o demokratiji i o slobodi i ne znam o čemu?Ja kažem prijateljima, nema demokratskije zemlje u svetu u kojoj možete da napadate Skupštinu, da pretite paljenjem, ubijanjem predsednika države, da poslanike bijete, da bijete predsednika Skupštine, da napadnete poslanika Rističevića, da ga linčujete ispred parlamenta i da za to ne odgovarate. Kud ćete veću demokratiju, samo nemojte da to skrene u ludilo?To što oni rade i što pokušavaju jeste skretanje u ludilo. To neće dozvoliti dozvoliti ni SNS, ni predsednik ove zemlje Aleksandar Vučić zato što smo odgovorni prema građanima, odgovorni hoćemo bezbednost i mir. Hoćemo sigurnost za svakog našeg čoveka u ovoj zemlji. ako treba neko da se žrtvuje, mi ćemo, ali neće niko više žrtvovati Srbiju, niti od Srbije otimati budućnost. Hvala. Živela Srbija. Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu od trajanja od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 15.05 Hvala.